I dakle idemo na petu točku današnjeg pročišćenog dnevnog reda - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom, prvo čitanje, Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenje ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na prvo čitanje. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Želi. Gospođa Tatjana Kesić Šapić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. **Obradović Mazal, Tamara** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Obzirom da ste me zamijenili za jednu vrlo šarmantnu kolegicu ja vam se na tome zahvaljujem. Sve u redu. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo saborski zastupnici! Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe sa dvojnom namjenom Vlada Republike Hrvatske nastoji unaprijediti sustav nadzora izvoza robe s dvojnom namjenom kao i tehnologije dvojne namjene s primarnim ciljem sprječavanja širenja oružja za masovno uništenje i terorizma. Roba s dvojnom namjenom je uključujući i računalne programe kao i tehnologiju, roba koja se podjednako može koristiti u civilne ali i u vojne svrhe, i koja se na bilo koji način može u cijelosti ili djelomično upotrijebiti za proizvodnju nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja. S obzirom da sam pojam roba s dvojnom namjenom izaziva pitanje što je to ustvari, ja sam bila slobodna pripremiti vam odnosno ilustrirati vam doslovno što je roba koja u isto vrijeme može imati civilnu i vojnu svrhu, tako da oni koji su bliže tematici poljoprivrede znaju da se radi o primjerice zrakoplovnom sustavu za prskanje poljoprivrednih površina, dijelovi koji se također mogu koristiti za prenošenje biološkog oružja u obliku aerosoli koja se udiše. Ili primjerice oni koji su bliži laboratorijskim ispitivanjima prepoznat će lonce za taljenje koje osim u civilne svrhe u vojne svrhe mogu služiti služiti i kao komponenti dijelova nuklearnog reaktora. Dakle, ilustrirajući ovo konkretnim primjerima Vlada Republike Hrvatske želi u svakom trenutku ukoliko se pojavi sumnja da se kroz teritorij Republike Hrvatske ili odvija provoz robe sa ovakvom dvojnom namjenom ili se radi o izvozu robe koja može služiti i kao oružje za masovno uništenje, Vlada Republike Hrvatske predlaže da se usvoji zakon kojim bi taj nadzor bio pojačan i koji bi između ostalog dao našoj carinskoj upravi veće ovlasti odnosno ovlasti da se takva pošiljka zaustavi, a prijedlogom ovog zakona ujedno propisujemo i odgovarajuću zatvorsku kaznu. ovdje za napomenuti da ovim zakonom mi ne namjeravamo naravno usporavati ili ograničavati međunarodnu trgovinu ali želimo imati mogućnost zaustaviti transakciju ukoliko se pokaže opravdana sumnja da roba koja se izvozi ili se vrši provoz kroz Republiku Hrvatsku može služiti i za namjenu koja dakle ima za posljedicu razarajuće i neželjene efekte. Vezano za usklađivanje sa pravnom stečevinom slobodna sam napomenuti da vršimo usklađivanje sa konkretno tri propisa Europske unije. Izjava usklađenosti je u privitku. Onaj najvažniji dio koji prenosimo i stvaramo zapravo osnovu za provedbu ovog zakona sadržan je u uredbi kojom, našom uredbom koja se upravo izrađuje i koja je u pripremi u postupku Vlade Republike Hrvatske, koja u svom aneksu ima točan popis robe sa dvojnom namjenom kakav je na snazi trenutno u Europskoj uniji. Prema tome, po usvajanju ovog prijedloga zakona u provedbenom smislu Vlada je već pripremila nacrt prijedloga uredbe koji će sadržavati nekoliko tisuća roba dvojne namjene u svom popisu kako bismo naravno mogli omogućiti i dosljednu, učinkovitu i pravovremenu provedbu ovog prijedloga zakona. Dopustite mi da kažem da smo u jednom segmentu čak i u jednom koraku ispred trenutnih trendova u Europskoj Europska unija na svojoj razini nije još riješila pitanje brokeringa, dakle posredovanja u trgovini robe dvojne namjene kao niti dijela koji se odnosi na kontrolu provoza. Mi smo to učinili. Tek do kraja godine Europska unija na svojoj razini usvojit će propis koji će rješavati ova dva pitanja. vezano za nadzor, za kontrolu idemo i korak naprijed što je potvrđeno i na sastanku s Europskom komisijom održanom u veljači Naposljetku pitanje je i provedbe ovog zakona osim uredbe koju sam spomenula i točnog popisa robe dvojne namjene Ministarstvo gospodarstva unutar Vlade Republike Hrvatske radi na jačanju vlastitih kapaciteta za prepoznavanje, za suradnju sa Carinskom upravom u konkretnoj primjeni ovog zakona i jača vlastite nadzorne sposobnosti čime dopunjujem se ispunjava i dio mjerila koja služe za zatvaranje poglavlja 30 – Vanjski Stoga Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da se prihvati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom. Zahvaljujem na pažnji. I naravno, stojim na raspolaganju za odgovore na vaša pitanja. Hvala. **Bebić, Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Franjo Lucić. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana državna tajnice u Ministarstvu gospodarstva, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o izvozu robe sa dvojnom namjenom onda moram naglasiti da je Republika Hrvatska uspostavila učinkovit sustav nadzora roba s dvojnom namjenom donošenjem Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom 2004. godine. Istina, taj zakon se primjenjuje od 1. siječnja 2005. godine. Obzirom da je to roba koja ima dvojnu namjenu uključujući i računala, programe i tehnologiju a koja se može koristiti kao u civilne tako i u vojne svrhe ta roba koja može biti upotrijebljena i u eksplozivne svrhe ali koja na bilo koji način može pomoći u proizvodnji nuklearnog oružja i drugih nuklearnih eksplozivnih naprava. Zato je potrebno imati poseban nadzor izvoza roba s dvojnom namjenom a u ulozi sprječavanja širenja oružja za masovno uništenje. Znamo da to danas predstavlja veliku prijetnju regionalnoj i svjetskoj sigurnosti. Kada je donesen Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom ispunjen je jedan od važnijih uvjeta za članstvo u međunarodnim režimima a kontrolu izvoza je Republika Hrvatska donijela u lipnju 2005. godine te postala članica za kontrolu konvencionalnog oružja i robe sa dvojnom namjenom i grupe za sprječavanje i širenje nuklearnog oružja i materijala a u travnju 2007. godine i australske skupine za kontrolu kemijskog i biološkog oružja. Temeljem Zakona o izvozu robe sa dvojnom namjenom Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o popisu roba sa dvojnom namjenom koja se redovito usklađuje sa propisima Europske unije. Što je cilj u biti novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe sa dvojnom namjenom? Želi se ojačati i unaprijediti sustav nadzora i izvoza roba sa dvojnom namjenom. Također će se dostići standardi koji su postavljeni rezolucijom Vijeća sigurnosti i Ujedinjenih naroda a odnosi se na sprječavanje i širenje oružja za masovno uništenje. Odlukom Vijeća sigurnosti i Ujedinjenih naroda države su se obavezale donijeti propise kojima će se onemogućiti širenje nuklearnog kemijskog i biološkog oružja. Bitno je donijeti propise kojima će se regulirati provoz za robu sa dvojnom namjenom a koja se može koristiti za proizvodnju oružja za masovno uništenje te propisati kazne za prekršioce U novom zakonu provoz robe s dvojnom namjenom koja je navedena u popisu roba a temeljem zakona ministarstvo može zabraniti ako bi roba mogla biti u cijelosti ili djelomično korištena u svrhe nedopuštene zakonom. Izvoz robe može biti pravna ili fizička osoba, obrtnik naravno sa sjedištem odnosno boravištem na teritoriju Republike Hrvatske ili fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Roba s dvojnom namjenom može se izvoziti samo na temelju izvozne dozvole a tu istu dozvolu izdaje ministarstvo. Zahtjev za izdavanje izvozne dozvole podnosi se ministarstvu a izdaje se na prijedlog povjerenstva. Ministarstvo može i poništiti dozvolu ako se utvrdi da je dozvola bila izdana na temelju netočnih i nepotpunih podataka. Također su predviđene i kazne za prekršitelje zakona a i nisu male obzirom da se radi o specifičnoj robi. Bitno je napomenuti da se provode i seminari o nadzoru izvoza robe sa dvojnom namjenom u Hrvatskoj gospodarskoj komori sa domaćim proizvođačima izvoznicima. Također uz suradnju Ministarstva vanjskih poslova, europskih integracija i Ministarstva gospodarstva, te predstavnici zdravstvenih razvojnih institucija te carinskih otpremnika. Također su se svi složili da je riječ o robi koja služi za civilnu te vojnu upotrebu a može se upotrijebiti za proizvodnju oružja i za masovno uništenje. Stoga je također bitno napomenuti kako je najvažnija prevencija te odgovorni sustav izvoznih kontrola a to je upravo u prijedlogu zakona i rečeno. Izmjene i dopune ovoga zakona su prihvatljive i potrebne. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice prihvaća Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu roba s dvojnom namjenom. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Gospodin Ante Kulušić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, državna tajnice sa kolegicom. S obzirom na važnost i izuzetno dobar i značajan položaj Republike Hrvatske u vanjskopolitičkim odnosima nije potrebno posebno isticati važnost usklađivanja sa rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Terorizam je opasnost novog doba koja je prisutna i pred kojom nema zatvaranja očiju, nego je važno priključiti se zajedničkim naporima koji se na međunarodnoj razini poduzimaju. Roba s dvojnom namjenom osjetljivo je pitanje jer se radi o robi koja se može koristiti u vojne svrhe i koja može pomoći u proizvodnji nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom omogućit će se zaustavljanje transakcija vezano uz robu s dvojnom namjenom kad postoji sumnja da bi se ista mogla koristiti za proizvodnju oružja za masovno uništenje. U borbi protiv sprečavanja širenja nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja za masovno uništenje i sredstava kojima se mogu prenositi takva oružja moraju sudjelovati svi, a posebno je to odgovornost zemalja koje poput naše imaju važan zemljopisni položaj. Zbog svega navedenog donošenje ovih izmjena i dopuna odgovornost je svih nas te dajem podršku Prijedlogu zakona. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Davor Huška. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene gospođe i državna tajnice, kolegice i kolege. Jedna zanimljiva tema, kratka i jasna, ali evo da ponovim nekoliko stvari koje sam ja zapazio u ovom Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom. Za svaku je pohvalu ovo što smo čuli od gospođe državne tajnice da smo evo na ovom području čak korak ispred zakonodavstva Europske unije i to je primjer da se može raditi znači nešto što nije naloženo direktno od Europske unije, a u skladu je sa zakonskim normama i propisima koji nas čekaju. Poznato je također što je već rečeno da od 1.1.2005. godine uspostavlja Republika Hrvatska i primjenjuje sustav nadzora izvoza robe s dvojnom namjenom donošenjem istoimenog zakona. Kako je poznato roba s dvojnom namjenom je ona roba koja se može koristiti u civilne i u vojne svrhe što smo vidjeli iz prezentacije gospođe državne tajnice, te u proizvodnji nuklearnog oružja i nuklearnih eksplozivnih naprava. Ovim izmjenama zakona želi se unaprijediti sustav nadzor izvoza robe s dvojnom namjenom u Republici Hrvatskoj, a izmjene zakona usklađene su sa europskim propisima te standardima iz Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Osnove koje ove izmjene zakona uređuju su sljedeće. Pod jedan, uvjeti za provoz, tranzit robe s dvojnom namjenom, zatim pružanje usluga vezano uz robu s dvojnom namjenom i na kraju propisivanje kaznenog djela, tj. kazne zatvora za prekršioca zakona kada je ugrožena nacionalna sigurnost i vanjskopolitički interesi Republike Hrvatske. Upravo na ovom posljednjem želim se zadržati i reći nekoliko riječi vezano za uvođenje kazne zatvora u ove nove zakonske izmjene. U Zakonu o izvozu robe s dvojnom namjenom koji je Hrvatski sabor donio 9.7.2004. godine u kaznenim odredbama poglavlja 3. članak 18. i članak 19. bile su predviđene samo novčane kazne i eventualna zabrana obavljanja djelatnosti izvoza robe s dvojnom namjenom, a danas uvodimo i nešto novo. Izmjenama zakona o kojima danas govorimo u novom članku 18.a predviđaju se i kazne zatvora za kazneno djelo izvoza robe s dvojnom namjenom bez izvozne dozvole i to u trajanju zatvorske kazne od 6 mjeseci do 5 godina. Kazna se odnosi na osobu koja s namjerom počini djela koja se odnose na stavak 1. članka 18. ovog zakona, a kada ta djela mogu ugroziti izvršavanje međunarodnih obaveza Republike Hrvatske i vanjskopolitičkih interesa Republike Hrvatske. Poznato je da neke države vode računa posebno o osjetljivosti prekršaja u ovom području te imaju daleko rigoroznije sankcije, npr. Bugarska koja za provoz robe s dvojnom namjenom bez dozvole ima zakonom propisanu kaznu zatvora do 6 godina, a u slučaju ozbiljnijih prekršaja do 8 godina. Ovim novim i rigoroznijim kaznenim odredbama uz ostale izmjene predviđene ovim zakonom i Hrvatska staje uz bok zemalja Europe i svijeta koje poduzimaju sve moguće aktivnosti da preventivnim radnjama spriječe potencijalne opasnosti …/Govornik se ne razumije./… od svjetskog terorizma, također rigoroznijim zakonskim aktima i predviđenim zatvorskim kaznama protiv čije visine osobno nemam ništa protiv. Dapače, smatram da bi zatvorske kazne trebale biti i više, pokušava se osporiti i spriječiti daljnje vojne, tj. terorističke aktivnosti i u našoj zemlji i u susjedstvu, praktično u Europi. Zbog svega navedenog, naravno da podržavam Prijedlog ovog zakona. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uz ovaj zakon Vlada Republike Hrvatske 2005. godine propisala je uredbom što je to roba dvojne namjene. To doista dakle obuhvaća dosta veliki skup skup roba, uredba, dakle ta uredba, taj popis je dosta veliki i dosta je široko to obuhvaćeno i u svakom slučaju pokazuje jednu ozbiljnost i sustavnost koja je potrebna da bi se promet ovakve robe na neki način da bi država imala upliva i u promet ovakve robe. Mnoge vrste robe dvojne namjene prije su se prvenstveno razvijale u vojne svrhe, a onda su postale upotrebljive i u civilnom životu, no međutim smanjenjem konvencionalnih, a povećanjem asimetričnih i terorističkih prijetnji dosta se često može dogoditi da se neka roba najprije razvije za civilne potrebe, a onda počne koristiti u vojne svrhe. Ja ću podsjetiti da je ova materija prvi put obuhvaćena u sklopu paketa reformskih zakona iz obrambenog sustava 2002. Zakonom o proizvodnji i prometu i remontu naoružanja i vojne opreme kada se po prvi put u jednom zakonskom tekstu uopće propisala posebna regulativa za promet vojne, a samim tim onda vjerojatno i dvojne opreme. Također u tome je zakonu bila uređena i nova uloga poznate Agencije "Alan" kao jednog posrednika u izvozu vojne opreme. Također bili smo svjedoci mnogih medijskih napisa kojih je sada sve manje u sudjelovanju Hrvatske ili hrvatskih tvrtki u prometu robe dvojne i vojne namjene, sada je toga sve manje i osobno zalažem se uvijek za restriktivniji pristup prilikom odobravanja izvoznih dozvola za ovakvu robu jer šteta koja može biti, šteta međunarodnom ugledu Hrvatske koja može biti proizvedena takvim neodgovornim izvozom u pravilu u pravilu tržišta koja su politički osjetljiva, dakle u tzv. sive zone trgovanja naoružanje vojnom i dvojnom opremom da tako kažem može biti puno veća nego što može biti korist za pojedinu tvrtku koja Htio bih samo dakle možda napomenuti da je Zakonom o proizvodnji i remontu vojne, naoružanju vojne opreme predviđena i neka vrsta kompenzacije ukoliko se onemogućiti promet takve robe, pa bi možda u drugom čitanju zakona, dakle u pripremi zakona koji ide u drugo čitanje bi se moglo razmisliti o nekakvoj kompenzaciji ukoliko se doista zabrani nekakav izvoz nekog proizvoda koji već recimo i Hrvatska koristi u vojne svrhe i slično, a onda naravno ovisi o prijedlogu, ovisi o tome kakav bude prijedlog zakona u drugom čitanju takav će biti i moj stav oko podržavanja istog. Hvala. I konačno gospodin zastupnik Zlatko Horvat. Izvolite. **Horvat, Zlatko (HNS)** Gospodine predsjedniče, kao što vidim ovaj zakon je, koji je ovdje danas na raspravi je daljnje usklađivanje našeg zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije i donošenjem ovog zakonom je predviđeno u Planu usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu u prvom kvartalu 2008. Očito Očito se radi o značajnom zakonu kojeg Vlada iako je europski uputila u redovnu proceduru i nećemo ga donijeti prema ovom planu usklađivanja kojeg sam spomenuo. Roba sa dvojnom namjenom može se koristiti kako u civilne, tako i u vojne svrhe, te roba koja može biti upotrijebljena u neeksplozivne svrhe ali i ona koja na bilo koji način može pomoći u proizvodnji nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava. U ovu definiciju su upućeni i računalni programi tehnologija i očito se radi o izvozu robe koja za svaku državu ima važnu ulogu, jer nadzor nad njenim izvozom pomaže pri sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje koje predstavlja naravno sigurnost, kako sigurnost svake pojedine države tako i svjetskoj sigurnosti. Republika Hrvatska je u tom dijelu uspostavila učinkovit sustav i to donošenjem osnovnog zakona koji se primjenjuje od 1.1.2005. godine. kako vidimo iz ocjene stanja EU još nije donijela propis kojim se regulira provoz i brokering robe s dvojnom namjenom, pa je valjda i to razlog stavljanja u redovnu proceduru ja ću podržati ovaj zakon u prvom čitanju zbog njegovog značaja za sigurnost. Ali imam samo jednu konkretnu primjedbu. U članku 6. predviđeno je da ministar donosi Poslovnik o radu povjerenstva kojim će se propisati način rada i odlučivanja povjerenstva nakon pribavljenih mišljenja nadležnih tijela. Mislim da bi to trebalo biti autonomno tijelo tog povjerenstva, a ministar ako želi imati kontrolu treba donijeti onda pravilnik. Mislim da je to uobičajena praksa u pravnoj pravnoj legislativi da se takva pitanja ako ih donosi ministar rješavaju pravilnikom, a Poslovnikom rješavaju se onda ako ih donosi samo tijelo koje je potrebno. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Predstavnica predlagatelja nije se javila za zaključnu riječ. Zaključujem raspravu i danas zasjedanje. Sutra počinjemo u 9,30 sati točkom dnevnog reda Prijedlog zakona o Zakladi “Hrvatska djeca“ htio bih napomenuti da ću sutra predložiti da se radi bez pauze kako bi nešto ranije završili.